Регистрирани в залата 121 плюс 3 дистанционно – стават 124. Има кворум – 63 е необходимият брой народни представители в залата, които могат да вземат решение. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, снощи след кратко боледуване ни напусна завинаги нашият приятел и колега и народен представител от трети избирателен район Варна – Валентин Касабов. Поклон пред паметта му! Моля, с едноминутно мълчание да почетем паметта му.

Благодаря Ви. Бог да го прости! предлагам в седмичната Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки: Законопроект за ратифициране на Споразумението за подпомагане

за препродажба на ваксина срещу COVID-19, изработена от същата фирма. Вносител е Министерският съвет. Предлагам да бъде точка втора за днешното пленарно заседание – 18 декември. Проект на Решение за одобряване участието на Република България в сключване на Европейската комисия и производителите на лекарствата, предварително Споразумение за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19. Вносител е Министерският съвет на 17 декември 2020 г. Предлагам да стане точка трета за днешното пленарно заседание. Първо гласуване на законопроекти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 последиците. Вносители са: Искрен Веселинов и група народни представители на 10 декември 2020 г. и Даниела Савеклиева на 16 декември 2020 г. Предлагам да стане четвърта за днешното пленарно заседание. Досегашната точка втора – Проект за решение за откриване на процедура за избор на нов генерален директор на БТА, да стане съответно точка за днес, а парламентарният контрол да започне веднага след приключване на законодателната част. Преди да гласуваме, колеги, има процедура. Господин Иванов, заповядайте. Предвид предстоящото гласуване разбрах, че имате някаква процедура.

и 3 дистанционно – стават 124. За – 94 в зала плюс 3 дистанционно – стават 97, против – 5, въздържали се – 22. Предложението е прието. Моля, помогнете на господин Тачев да може да гласува. Ще Ви прочета едно съобщение. представители, от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова е постъпила информация към месец декември 2020 г. за напредъка по изпълнението на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 – 2023 г. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.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

2020 г. На свое заседание, проведено на 16 декември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър; и от Прокуратурата на Република България: госпожа Красимира Филипова – заместник на главния прокурор. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Десислава Атанасова, която посочи, че с него се цели създаване на нова фигура на разследващ прокурор, който да разследва действията действията на главния прокурор, като този прокурор следва да бъде със статут на действащ прокурор с пълния обем правомощия по българското законодателство, по подобие на европейските делегирани прокурори по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година, за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Отбеляза се, че наличието на прокурор, ангажиран само с проверки и разследвания срещу главния прокурор, ще гарантира прякото му сезиране от компетентни органи или граждани без същият да е зависим от получаването на информация от действащите прокурори или разследващи органи. Госпожа Атанасова посочи, че изискванията към този прокурор са да има поне 12 години стаж, да е с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка „много добра“ от последното атестиране и през последните 5 години, да не му е налагано някое от четирите най-тежки дисциплинарни наказания – понижаване в ранг, понижаване в длъжност, освобождаване като административен ръководител или заместник на такъв или дисциплинарно уволнение. С предвидения седемгодишен мандат на прокурора по разследването срещу главния прокурор би се гарантирало работата му в мандатите на различни главни прокурори, водеща до невъзможност за потенциално влияние, с оглед бъдещото му положение в системата на прокуратурата. Предвидено е кандидатури да се издигат от не по-малко от шестима членове на Прокурорската колегия в 7-дневен срок от откриване на процедурата, като Пленумът на Висшия съдебен съвет определя датата на събеседването, което е публично и е предвидено неправителствените организации да могат да предоставят становища. Посочи се, че изборът на първия прокурор, разследващ главния прокурор, е предвидено да стартира един месец след приемането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, като дотогава ще бъдат издигани кандидатури, а след още два месеца Висшият съдебен съвет следва да направи избора. Госпожа Атанасова допълни, че основанието за предсрочно освобождаване на прокурора, който ще разследва главния прокурор, се установяват от Пленума на Висшия съдебен съвет, като дисциплинарното производство срещу прокурора, разследващ главния, ще протича пред Пленума на Съвета. Предвиждат се два вида наказание – забележка и освобождаване от длъжност, каквито са и за членовете на Предвидено е прокурорът, който ще разследва главния прокурор, да може да се явява по дела само пред Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и Госпожа Атанасова отбеляза, че с промените в Наказателно-процесуалния кодекс новият прокурор е изключен от вътрешния инстанционен контрол в прокуратурата по отношение на постановленията и на отказите за образуване на досъдебно производство, като не подлежи на надзор и методическо ръководство от главния прокурор. Съответно за него е изключено приложението на аналогичните разпоредби в Закона за съдебната власт, които уреждат йерархията в прокуратурата и инстанционния контрол. Госпожа Атанасова подчерта, че измененията в Наказателно-процесуалния кодекс са провокирани от Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона от всички препоръки и становища на Венецианската комисия, от делата срещу България в Европейския съд по правата на човека и не на последно място са съобразени с очакванията на българското общество за активна и ефикасна съдебна реформа. От името на Прокуратурата на Република България госпожа Красимира Филипова изрази становище, че предлаганите промени не са необходими, тъй като според действащото законодателство всеки прокурор има възможност да провежда разследване срещу главния прокурор. По Законопроекта е постъпило положително становище от Министерството на правосъдието. В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Тодор Байчев, Явор Нотев, Христиан Митев, Крум Зарков и Красимир Ципов. Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, както и господин Нотев, изразиха своето отрицателно становище към Законопроекта, като отбелязаха, че предложените разпоредби са непрецизни, недостатъчно ефективни, с приемането им биха се дублирали функции по разследването и няма да постигнат търсения резултат. Народните представители Христиан Митев и Красимир Ципов посочиха, че ще подкрепят Законопроекта, тъй като дебатът по този въпрос се води от няколко години и той отговаря на очакванията на обществото и европейските партньори. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Няма да се спирам подробно на мотивите, които подготвихме с колегите вносители във връзка с този законопроект. Ще се опитам да направя една ретроспекция. Темата за отчетността на главния прокурор е гарантиране независимостта на разследване в които той може да извърши престъпление, се дебатира в общественото пространство през последните няколко години. В края на миналата година Министерският съвет подготви Законопроект, който предвиждаше създаването на такава фигура, която да гарантира независимостта на разследване срещу главния прокурор, в случай че той извърши престъпление, като Законопроектът предвиждаше Висшият съдебен съвет, Прокурорската колегия да избере завеждащ на Инспектората към

колегия. Този законопроект, уважаеми народни представители, беше изпратен за предварително становище на Венецианската комисия, която даде своето мнение и подробно разви тезата, че трябва да се намери един по-гъвкав подход по тълкуването на така наречения прокурорски монопол върху разследването. Съобразявайки се с това становище на Венецианската комисия, уважаеми народни представители, и с приетия от Европейската комисия през тази година първи доклад за върховенството на закона в държавите – членки на Европейския съюз, ние вносителите във взаимодействие, разбира се, с Министерството на правосъдието подготвихме този законопроект, който днес е представен на Вашето внимание. Ние смятаме категорично, че трябва да бъде създадена една такава фигура, която да гарантира независимостта на разследването срещу главния прокурор, в случай че той извърши престъпление, но намираме за необходимо да се промени както процедурата по избор на тази фигура, така и вносителите на съответното предложение, така и органът, който всъщност ще осъществи тази процедура и ще избере кандидат, който отговаря на изискванията, посочени в Законопроекта. Уважаеми народни представители, съобразявайки се именно със Становището на Венецианската комисия и на Доклада на Европейската комисия за върховенството на закона, ние категорично смятаме, че трябва да бъде проведена такава процедура, като искам да обявя предварително, че възнамеряваме този законопроект да стане факт до края на мандата на това Народно събрание и да стартира, разбира се, процедурата за избор на такъв кандидат. Искам да се спра малко по-подробно на необходимостта да бъде проведена такава процедура и на възможните варианти, които бяха дискутирани в общественото пространство след постъпването на Законопроекта на Министерския съвет от миналата година. Различни варианти бяха представени на вниманието на магистратската общност и на българското общество. На първо място се предложи да бъде обсъдена идеята тази фигура, която ще извършва разследването, в случай че главният прокурор извърши разследване – да бъде или директорът на или Главният инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Следва да се обърне внимание на следните обстоятелства. При избора на директор на Националната следствена служба решаваща роля играят също прокурорите в Прокурорската колегия. Същият се избира по предложение на главния прокурор или по предложение на не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия и ще бъде избиран с мнозинство не по-малко от осем от членовете. По отношение на Инспектората също в общественото пространство, както и ние вносителите смятаме, че не може главният инспектор да бъде предложен като кандидат, да осъществява разследване срещу главния прокурор, тъй като той не притежава прокурорски функции по Конституция и съответно това изисква и промяна в Конституцията, ако бъде избран един такъв подход. Също така бяха обсъдени и възможни варианти за създаване на адхок прокурор, който да бъде одобряван от Висшия съдебен съвет, като включително се лансира идеята за прокурор, който е в края на магистратската си кариера, или току-що навършил пределна възраст. Но сметнахме като вносители, че тези идеи също не могат да бъдат осъществени без изменения в Конституцията, защото това би означавало придаване на такива функции на лица, които също са извън системата на прокуратурата. Единствената възможност в този контекст е определянето на действащ прокурор за адхок прокурор, който да осъществява съответното разследване. Но в крайна сметка, уважаеми народни представители, идеята за случайността при избор на една такава кандидатура не отговаря в пълната степен на изискванията за гарантиране на независимо разследване срещу главния прокурор. За да има такава гаранция, всеки сигнал или жалба следва да бъде проверявана задълбочено и да получи развитие в зависимост от установените факти. По тази причина предлагаме на вниманието Ви този законопроект, който предвижда не по-малко от шестима от членовете на Прокурорската колегия да внесат предложение за съответната кандидатура,

с обикновено мнозинство с не по-малко от 13 гласа от членовете на Пленума на ВСС. (Шум.) Смятаме, че само по този начин може да се гарантира независимостта в разследването на главния прокурор, в случай че той извърши престъпление като, разбира се, дебатът, който ще се проведе и днес в пленарната зала, предполагам между първото и второто гласуване и при второто гласуване, ще ни даде възможност да обсъдим внимателно всички предложения, които ще постъпят. В заключение, уважаема госпожо Председател, искам да заявя нашата категоричност като вносители, че ние ще направим необходимото и възможното да бъдат приети тези промени, защото по този начин ще отговорим както на обществените очаквания, така и на очакванията на нашите европейски партньори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Колеги, откривам разискванията – имате думата за изказвания. Заповядайте, Заповядайте, господин Попов.

говорещия в момента. Заповядайте, господин Попов. ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, свидетели сме на поредната каша на управляващите, след като превърнаха темата за главния прокурор в религиозен ритуал и вече никой не смее под страх от формираното смазващо обществено мнение да зададе логичния въпрос как може главният прокурор да влияе или нарушава вътрешното убеждение, обективирано в актовете на прокурорите в различните прокуратури – като ги назначава ли, като ги уволнява ли, като ги наказва ли? Това е от компетентността на Висшия съдебен съвет, като отменя, дава задължителни указания в изпълнение на правомощията им по НПК за конкретно дело или техен акт. акт. В НПК са изброени девет случая на правомощия на Главната прокуратура и на главния прокурор, и то те са свързани със случаи извън наказателния процес. Какво всъщност прави всесилен главният прокурор? Какво поставя само небето над него? Това е Законът за съдебната власт и чл. 139. Това е инструментът за противоконституционна намеса в процеса на главния прокурор. Член 139, който последно е изменен през 2016 г., гласи: „Главният прокурор и неговите заместници, на които са възложени съответните правомощия по реда на ал. 1, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол.“ Ето къде всъщност е заровено кучето поради факта, че тези процесуални правомощия са уредени в устройствен закон и отсъстват от Наказателно-процесуалния кодекс, липсва и ред за обжалване от прокурора, чийто акт е изменен или отменен или на лица с правен интерес за това. Този текст дава възможност на главния прокурор и на неговите заместници на практика да влияят, променят и отменят актове на прокурори по конкретни дела противно на вътрешното им убеждение. Процесът на ограничаване правата на прокурорите в нарушение на конституционните им функции и пряко накърняващ правата на гражданите е започнал през 2006 г., продължил е с редакции през 2007-а и 2016 г., както вече стана ясно. И сега с тези безумни текстове всичко се превръща в пълен хаос, за да може фактически нищо да не се промени. Това явно устройва вносителите. Как по друг начин да си обясним действията им, които вместо решение на въпроса, предлагат поредната недомислица? И това се прави на фона на конституционно решение, което категорично посочва, че надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверка, разследвания и други процесуални действия по сигнал срещу главния прокурор. Защо никой от Вас, управляващите, не коментира тази явно противоконституционна разпоредба на чл. 139? Вместо това ни се предлагат химери в стила „разследващ на разследващия“, нещо като ремонт на ремонта. И така докога? Въобще не говоря за явната противоконституционност на предлаганите текстове. Всичко това показва неразбиране функциите на прокуратурата. Тя е фигурата, която трябва да защитава правата на гражданите и държавата, без да дава превес на никого. Прокурорът не е този, който просто да изсипе едни твърдения в съда, без да е убеден, и то на база събраните доказателства по делото, във виновността на обвиняемия. Така накърнява конституционната си функция да защити освен държавата и правата на гражданина, срещу когото няма достатъчно доказателства, за да бъде внесен обвинителен акт в съда. Това сега е масова практика. Кой носи отговорност за това? Кой носи отговорност за това, че е стоварил цялата репресия на държавата върху един гражданин, а после съдът установи, че е невинен? Никой! Няма заведени регресни искове срещу магистрати, причинили вреди на граждани, които са осъдили държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Ако искаме да направим независими прокурорите не само от главния прокурор, но и от незаконните икономически интереси – прокурорите са призвани по силата на служебните си задължения да преследват, трябва да се опрем на четири стълба. Първият стълб е оправдателната присъда, след това е набедяването, конфликтът на интереси и достъпът до справедливост. По отношение на оправдателната присъда. Тя е неопровержимо доказателство, че прокурорът, повдигнал обвинението и внесъл обвинителен акт в съда, е нарушил правата и законните интереси на гражданина, като не е изпълнил конституционното си задължение: да събира доказателства и да установява факти и обстоятелства, доказващи и невинността му; факти, обстоятелства и доказателства, установени в съдебното дирене от съда и мотивиращи произнасянето му с оправдателна присъда; деяния с изключителна висока степен на обществена опасност – достатъчен повод за проверка от висшестоящата прокуратура за извършено престъпление от него, а при липса на такова подаване на сигнал до Висшия съдебен съвет – за проверка на професионалната му пригодност и налагане на дисциплинарно наказание. По отношение на набедяването. Това е защита от лъжливи обвинения. Това е отговорността за твърдения, които изричаме, когато става въпрос за престъпления. Не ми е известно да има повдигнати обвинения за набедяване в тази връзка връзка – обвиняването в извършване на престъпление, в инструмент за решаване на други, най-вече икономически спорове между страната, подала сигнала, и страната, обект на сигнала, а прокурорът става инструмент в ръцете на подалия сигнала. Обектът на проверката, която трае с години и му съсипва живота и бизнеса, няма никаква възможност за защита, няма и отговорност за този, използвал – да кажем, контактите си за изпълнението на една престъпна користна цел. Свидетели сме на редица такива случаи и общото в тях е безнаказаността на подалия сигнала и прокурорът, извършващ проверката. Конфликтът на интереси. За никого не е тайна семействеността в нашата съдебна система. Наличието на недеклариран конфликт на интереси не е достатъчно основание за дисциплинарно уволнение и започване на проверка. Пример: когато съпругата адвокат се явява по дела в отделението на съответния съд, където другият съпруг е магистрат, или когато в един и същи съдебен район съпрузи и роднини осъществяват дейност като магистрати, нотариуси, съдебни изпълнители, синдици, вещи лица, разследващи полицаи. Достъпът до справедливост. Да се коригира ролята на правозащитните органи на квази приходни агенции. Смисълът за съществуването им е гражданите да получават справедливост функция, която, за съжаление, обществото не е убедено, че изпълняват. Много граждани търпят нарушението на правата си, защото нямат средства да посрещат разходите за евентуален процес. Това е особено видимо и в гражданските, и в търговските спорове. В сила, за съжаление, е правилото, което народът е формулирал така: „С по-силен не се бий, с по-богат не се съди!“ Това са истинските проблеми на съдебната ни система, а не поредният хаос, който ни сервирате с претенция да ги решите. Правото е система и проблемите в него се решават със системни действия, политика за преодоляването им и план за реформи на базата на поставените цели.

Заповядайте, господин Янков.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предлага се от колега народен представител, явно се бърза с това предложение, разследващ прокурор, който да разследва действията на главния прокурор. Такава фигура до този момент не съществува. Стана ясно от мотивите, че явно ще трябва да се реагира заради Доклада на Европейската комисия. Какво точно се предлага? Фигура на разследващ прокурор със 7-годишен мандат, излъчен от не по-малко от шест члена на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Чуха се немалко аргументи по отношение доколко това ще позволи този разследващ прокурор да бъде независим. А най-странното е, че в мотивите четем: „Наличието на прокурор, ангажиран само с проверки и разследвания срещу главния прокурор, ще гарантира прякото му сезиране от компетентни органи или граждани, без същият да е зависим от получаването на информация от действащите прокурори или разследващите органи.“ Подлага се на съмнение до този момент работата на Прокуратурата и на разследващите органи – доколкото и регламентът и нормативната уредба позволява. Това беше обявено от представителите на Прокуратурата по време на обсъждането в Комисията, че всеки прокурор има правомощията да извърши разследване при наличие на информация, данни за престъпление и главния прокурор. Подлагането на съмнение, че няма да се възползват или ще бъдат ограничени в едно такова действие при наличие на информация, подлага на съмнение работата на цялата Прокуратура. Това може би отваря възможността за един дебат дали Прокуратурата трябва да бъде оставена в съдебната система, или държавното управление да бъде функция на избор от Народното събрание. Това, разбира се, може да стане след широк консенсус, обсъждане, може би включително и с квалифицирано мнозинство. Но този дебат предстои и той е много важен. Това, което ни притеснява, е начинът, по който се предлага да бъде избран този разследващ прокурор. Между първо и второ четене ще направим предложение, което е именно за гарантиране независимостта при номиниране, избор, което да гарантира и бъдещата работа на тази фигура на разследващия прокурор. Законът за съдебната власт предвижда процедура за номиниране и избор на членове на Прокурорска колегия на и това е от Общото събрание на прокурорите, което е широко представителният орган на Прокуратурата на Република България. Общото събрание на Прокуратурата трябва да излъчи разследващия прокурор. Номинирането и избирането на европейските прокурори се пропусна да бъде от това общо събрание, а мнозинството не подкрепи направеното предложение. Но, когато говорим за независим разследващ прокурор, трябва да му дадем възможност да има легитимността и на широкото представителство. Това ще гарантира неговата независимост. Разбирам желанието на управляващото мнозинство, включително и да размаха пръст на главния прокурор. Това вероятно е продиктувано от наближаващите избори. Това вероятно е продиктувано от недоволството на една голяма част от българските граждани, които го изразиха чрез многохилядни протести. Но за начина, по който се предлага да бъде избиран разследващ прокурор, аз не мисля, че ще удовлетвори както желанието на тези, които повдигнаха въпроса за неприкосновеността и неконтролируемостта на главния прокурор, така и на европейските партньори. Призовавам народните представители – тези от управляващото мнозинство най-вече, да преосмислят доколко могат да въведат в заблуждение, че правят някаква реформа в Прокуратурата с така направеното предложение. Призовавам да обмислят сериозно и подкрепят предложението, което ще бъде направено: Общото събрание на Прокуратурата да бъде органът, който дава възможност за независимост и легитимност на бъдещата фигура на разследващия

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди 2000 години римският поет-сатирик е възкликнал: „Кой ще пази самите пазачи?“, а 2000 години по-късно е получил отговор с този законопроект. Както каза колегата Ципов: бърза се за края на мандата, аз пък бих добавил, че в края на мандата избуява едно законотворчество, което не е особено качествено. В хода на дебата в Правната комисия на няколко пъти ни беше обърнато внимание и казано, че този законопроект се предлага за задоволяване и отговаряне на обществените потребности, така и не можах да разбера кои са тези обществени потребности, които се нуждаят от разследващ прокурор. Преди половин година навън стачкуваха хора. Те искаха оставката на двама души – премиера Борисов и главния прокурор. В замяна на оставката на премиера Борисов получиха нова Конституция, а сега вместо оставката на главния прокурор им се предлага един законопроект, чрез който, бих казал, да се сложи декоративен намордник на главния прокурор, който няма да има никакви възпиращи функции. този разследващ прокурор в крайна сметка? Така и не става ясно от предложения законопроект. Защо го казвам? Този прокурор ще бъде към действащата българска прокуратура, срокът за решаване на прокурорска преписка е един месец. Ако този прокурор получи сигнал, но не се произнесе по преписката, за да се образува досъдебно производство, кой ще го санкционира, след като на практика на практика над него е само Господ? Ако все пак прецени, че има достатъчно убедителни доказателства за извършено престъпление от главния прокурор, срокът, през който се разследва, е двумесечен. Ако е от фактическа и правна сложност, обикновено

едно досъдебно производство няколко години подред, после едно, второ – докато му изтече мандатът, и така с удоволствие ще си харчи заплатите в продължение на седем години, ще разхожда костюми, ще стои под светлината на прожекторите и общественото внимание и няма нищо да върши, защото на практика той няма да има какво да свърши. Ще обърна внимание също така на препоръките на експертите на Съвета на Европа, които предлагат ограничаване на възможността при избора на такава фигура от страна на прокурорската квота на Висшия съдебен съвет. Венецианската комисия от своя страна предлага в прокурорската квота да бъдат предлагани и избирани фигури с юридическа професия, различни от Прокуратурата. Всичко това се прави с цел, за да се ограничи възможността за въздействие на главния прокурор върху прокурорската квота. вече стигаме и до избора за Прокурорската колегия, която ще избира и ще предлага този разследващ прокурор – шест от 11 души. Аз съм съгласен, че шест души ще се обединят, а останалите пет, ако имат различно мнение, какво ще правят?! Ще стоят и ще ръкопляскат, ще стоят и ще вдигат ръка, но не ще могат да предложат различен прокурор. Също така липсва и възможността за внезапна номинация – да бъде предложен някой друг. Казано с други думи: ако хората стачкуваха против избора на Иван Гешев, на тях сега ще им се предложи Гешо Иванов и ще трябва да гласуват за него и да го приемат за разследващ на главния прокурор.

не съществува такава фигура – разследващ прокурор, и второ, главният прокурор осъществява наблюдение над своите подчинени и работата на цялата прокуратура. На трето място, има решение на Конституционния съд, което казва, че всеки един прокурор може да разследва главния прокурор, или казано с други думи, ние отново се връщаме към възпроизвеждане и мултипликация на модела на сегашния главен прокурор. Колеги, проблемът не е толкова във фигурата, която ще бъде избрана. Проблемът е в безконтролната работа на Главна прокуратура и въобще на Прокуратурата на Република защото тя сама може да прецени на кого да повдигне обвинение и на кого не, без да подлежи на контрол. Веднага давам един пример с изпълнителната власт как актовете на кмета и на общинския съвет подлежат на контрол от съответния районен прокурор, но не и обратното, а актовете на Прокуратурата се проверяват и следят единствено от висшестоящия орган. Уважаеми колеги, няма как да подкрепим това предложение, тъй като противоречи на Конституцията на Република България, възпроизвежда се моделът на Иван Гешев чрез разследващия прокурор Гешо Иванов

Продължаваме с изказванията. Заповядайте, госпожо Александрова.

за върховенството на закона, от изпълнението на препоръките на Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз, от всички препоръки и становища на Венецианската комисия, от делата срещу България в Европейския съд по правата на човека, и не на последно място са съобразени с очакванията на българското общество за активна и ефикасна съдебна реформа. Законовите промени, свързани с разследвания срещу главния прокурор, са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на Прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции, включително Механизмът за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. След приемането на България в Европейския съюз и поетапното интегриране на страната в европейските политически структури на дневен ред се поставиха въпросите за усъвършенстването на нормативната уредба по европейски образец, задълбочаването на процеса на реформи и приемането на по-високи стандарти за защита правата на човека и принципите на правовата държава. Във връзка с различни тълкувания и колебания както в юридическите, така и в политическите среди и с оглед на внесения в Народното събрание Проект на закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс на 18 декември 2019 г. Министерският съвет прие решение за отправяне на искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България, където е формулиран следният конкретен въпрос: в надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор, предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава? По образуваното Конституционно дело, № 15 от 2019 г., Конституционният съд се произнесе с Решение № 11 от 23 юли 2020 г., съгласно което надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор. С оглед на поставеното решение на Конституционния съд на 3 декември 2020 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за допълнение на с който се цели създаване на фигурата на разследващ прокурор, който да разследва действията на главния прокурор, като този прокурор следва да бъде със статут на действащ прокурор с пълния обем на правомощия по българското законодателство – по подобие на европейските делегирани прокурори по Регламент ЕС/2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на европейска прокуратура. Предвижда се този прокурор да има 7-годишен мандат, да се номинира от не по-малко от шестима членове от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и да се избира от Пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено мнозинство, като по този начин в избора му ще бъдат ангажирани и членовете на съдийската колегия на Наличието на прокурор, ангажиран само с проверки и разследвания срещу главния прокурор, ще гарантира прякото му сезиране от компетентни органи или от граждани, без същият да е зависим от получаването на информация от действащите прокурори или разследващите органи. Изискванията към този прокурор са да има поне 12 години стаж, да е с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка „много добър“ от последното атестиране, а през последните пет години да не му е налагано някое от четирите най-тежки дисциплинарни наказания: понижаване в ранг, понижаване в длъжност, освобождаване като административен ръководител или заместник на такъв, или дисциплинарно уволнение. С предвидения 7-годишен мандат на прокурора по разследването срещу главния прокурор би се гарантирала работата му в мандатите на различни главни прокурори, водеща до невъзможност за потенциално влияние с оглед бъдещото му положение в системата на Прокуратурата. Предвидено е кандидатурите да се издигат от не по-малко от шестима членове на Прокурорската колегия в 7-дневен срок от откриването на процедурата, а Пленумът на Висшия съдебен съвет да определи датата на събеседването, което е публично, като в тази процедура е предвидено неправителствените организации да могат да предоставят становища. Изборът на първия прокурор, разследващ главния прокурор, е предвидено да стартира един месец след приемането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Дотогава ще бъдат издигани кандидатури, а след още два месеца Висшият съдебен съвет следва да направи избора. Основанието за предсрочно освобождаване на прокурора, който ще разследва главния прокурор, се установява от Пленума на като дисциплинарното производство срещу прокурора, разследващ главния, ще протича пред пленума на Съвета. Предвиждат се два вида наказание – забележка и освобождаване от длъжност, каквито са и за членовете на Висшия съдебен съвет. Предвидено е прокурорът, който ще разследва главния прокурор, да може да се явява по дела само пред Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и С промените в Наказателно-процесуалния кодекс новият прокурор е изключен от вътрешния инстанционен контрол в Прокуратурата и по отношение на постановленията и на отказите за образуване на досъдебно производство, като не подлежи и на надзор и методическо ръководство от главния прокурор. Съответно за него е изключено приложението на аналогичните разпоредби в Закона за съдебната власт, които уреждат йерархията в Прокуратурата и инстанционния контрол. Смятам, в заключение, че с приемането на предложения законопроект ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на ефективно и безпристрастно провеждане на разследванията срещу главния прокурор, съобразен с действащата конституционна уредба. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Реплики има ли? Изказвания? Господин Зарков.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 Някак вяло върви този дебат. Ние отляво се опитваме да изразим нашите аргументи. Няма обратни тези, няма спор, няма и известна гордост и това не е много нормално. Би трябвало решаването на един проблем, който от 20 години тресе обществото в България и което е обект на международно наблюдение, да предизвиква доста по-голям ентусиазъм. Защо това не е така? Струва ми се, че и не-юристите, и всеки с известно логично мислене, като чуе „прокурор по разследването на главния прокурор“ усеща някак вътре в себе си, че има нещо, което звучи странно, нелогично, объркващо. Прокурор, който ще разследва главния! Тавтологията е очевидна, но въпросът не е само стилов. Може ли един прокурор да се занимава за дълъг период от време – 7 години, само с една друга личност, пък била тя и на главния прокурор? Ами този човек за седем години ще развие обсесия – той ще става и ще ляга с действията на един друг човек. Вместо лична охрана ще има нещо като обратното – личен обзорник. Ами обектът на интерес – главният прокурор? Той също е прокурор, който може да разследва разследващия. Той ще се интересува ли според Вас от личността, от живота, от кариерата на човека, чието единствено професионално занимание е да следи за неговите действия, да повдигне обвинение и да го осъди? Не знам как си представяте това съвместно съществуване на тези две фигури в правния ни мир? Как си представяте съществуването на главния прокурор и на неговия супервайзор, както удачно се изрази уважаваният колега Явор Нотев в Правна комисия, на главния прокурор и на неговия вариант бис, на неговото алтер его? Не знам как си го представяте!? Единият ще гони, другият ще бяга. Единият ще рови, другият ще крие. Или двамата ще седят един срещу друг като в уестърн, ще се гледат в очите и ще се чудят кой пръв ще посегне към Наказателния кодекс. Не знам как си го представяте. И не мога да видя как някой друг си го е представил, защото в никоя държава по света аз не видях такова нещо. Няма към кого да се обърнем, за да видим как е проработило или не е проработило, тъй като никъде го няма. Не можем да се върнем и назад в историята, колега Байчев. Вие споменахте за римски поети от преди две хиляди години. Да се върнем четири хиляди Първият писмен закон, който човечеството познава, е така нареченият Кодекс на Хамурапи – вавилонският цар, знаете добре за него. Ами оттогава до днес за четири хиляди години писмено законодателство никой не се е сетил да направи разследващ прокурор, който да разследва само главния. Така че ние тук може би трябва да сме щастливи, защото именно днес тук, в България законодателството стигна до тази фигура. Но не виждам, както започнах своето изказване, особен ентусиазъм дори във Вас. Истината е, че съм скептичен. Наблюдателите и експертите също са скептични по отношение на това дали тази фигура е повод за гордост, дали ще проработи, дали ще може да реши някои от проблемите, а проблеми има. Защо според мен няма да реши тези проблеми и защо няма да проработи тази фигура? Първо, да погледнем от теоретична гледна точка. Струва ми се, че е ясно за всички, че за Наказателния кодекс е от първостепенно значение деянието, а не личността на извършителя. Качеството на дееца може да има отношение към тежестта на наказанието евентуално, но не и към това какъв е методът за преследването му. Законът, бидейки еднакъв за всички, то и методите за прилагането му би трябвало да са еднакви за всички. Служебното положение не може да бъде нито пречка за наказателно преследване, освен ако закон изрично не е предвидил това, както е за имунитета и съответно процедурите по свалянето му, но не може да бъде и предпоставка за разследване. А когато създадете една фигура, чиято единствена причина за съществуване е разследване на един човек, то това се превръща в предпоставка. Кажете ми как господин или госпожата прокурор, разследващ главния, ще оправдае седемгодишната си заплата, ако не е разследвал, ако не е повдигнал обвинение, ако не е осъдил? И тук идва практическата страна на въпроса. Едно разследване, уважаеми дами и господа, дори най-простото, не се извършва от един човек, пък бил той и на върха на йерархията. Нали не очаквате, като получи сигнал, разследващият главния прокурор сам да тръгне да събира доказателства, да извършва процесуално-следствени действия със съответните разпити, прилагане на средства? Не, той ще се обърне към органите по Глава шеста от НПК – разследващите органи, които са в МВР, в определени случаи в Митниците, следователите. А именно защото тези органи нямат особен ищах да разследват главния прокурор, днес се разглежда тази процедура. Тоест какъв е смисълът на това въртене в кръг? Кучето малко си гони опашката, струва ми се. Признайте си, че и Вие усещате, че нещо не е наред. Нещо сбъркано има в цялата работа. И в същото време съм сигурен, че много от Вас си мислят: абе, тези от опозицията никога не са доволни, досега ни проглушиха ушите, че трябва разследване на главния прокурор, сега пък не ни харесват органа, дето ще го разследва!? Тук нещата много напомнят скорошното Ви фиаско с Конституцията. Тогава из многото искания на протеста, от които най-отчетливи бяха тези за оставката на правителството и главния прокурор – колегата Байчев го напомни, Вие взехте на въоръжение една мантра за Велико народно събрание и за нова Конституция, обявихте я за това, което искат хората, не знам как точно го разпознахте, защото не Ви видях на площада, и резултатът е ясен. Сега по същия начин от няколкото доклада по Механизма за сътрудничество и проверка, от специалния доклад за върховенството на закона по новия Механизъм на Европейския съюз, от Резолюцията на Европейския парламент, от становищата на Венецианската комисия, от публичния дебат, който се води от години в България, Вие се хванахте за един елемент този за разследването, и предлагате едно простовато решение. Това, разбира се, ще бъде поредният неуспешен опит за решаването на проблема. Не знам дали ще стигне времето за докарването му докрай. Доколкото разбирам, отново ще бъде сезирана Венецианската комисия. Аз не знам, уважаеми господин Председател, дали във Венецианската комисия вече не се мисли за постоянна щатна бройка по въпросите на България и главния прокурор, защото ние ги държим ангажирани през цялото време. Не знам, но мисля, че мога да Ви кажа защо не успявате. Не успявате с тази задача да откриете верния отговор, защото, уважаеми дами и господа, сгрешено Ви е условието. Сред нас в залата мисля има и математици, но всъщност всички сега покрай онлайн обучението си припомнихме задачите по математика, текстовите задачи. Знаете, че класическата е с две тръби, които влизат в един басейн от едната влиза вода, от другата излиза вода. Колкото повече знаете по математика, толкова по-лесно ще решите задачата. Но дори и най-добрият математик няма да стигне до правилния отговор, ако в условията липсва една от тръбите. Следите ми, надявам се, мисълта. Ако продължа тази метафора, ще Ви кажа, че от условието, което е поставено от вносителите на Закона, не че липсва тръбата – липсва басейнът. Въпросите, които поставят българските граждани за Прокуратурата, и от които разследването на главния прокурор е само един от аспектите, са много по-общи. Големият въпрос – това, което не искате, което не можете, или което се страхувате да видите, звучи така: вписва ли се фигурата на главния прокурор с настоящите ѝ функции, правомощия и действия в демократичната система на управление? И отговорът, усещате се, по всички данни, които Ви казах преди малко, е: не! Защото, за да бъде една фигура съответстваща на демократичните стандарти, тя трябва да е натоварена с легитимност при избора, с контрол над правомощията, с отчетност на резултатите. И по трите въпроса в нашата система има дефицити. Това е тежък проблем, тъй като те дават отражение върху основополагащи принципи като този на разделението на властите и върховенството на закона. Именно към последното върховенство на закона има отношение и пряко поставения въпрос за разследвания на главния прокурор. Той следва, разбира се, да бъде решен, но има много по-ясно и лесно решение. Става дума за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, за които съм Ви говорил многократно, за които сме Ви обяснявали и предлагали многократно, и които ще позволят отказът от образуване на производство да бъде контролиран от съответния съд. Предложили сме Законопроект, който може да бъде обсъден и прецизиран. Не претендираме да е перфектен, но това е пътят. Когато му дойде времето, ще го говорим пак. Искам само да вметна обаче, че този въпрос има отношение и към този нов разследващ главния прокурор, защото, когато е сигнализиран или сезиран тази нова фигура и откаже да образува производство, и това решение е еднолично и не подлежи на контрол да не се окаже, че този, който ще разследва главния прокурор, по-скоро работи към Бюрото за защита на главния прокурор?! Много са въпросите, много са проблемите, объркана е цялата Ви концепция. В заключение, искам да кажа, че, за да решите този въпрос качествено, е необходима цялостна и задълбочена реформа, която обхваща всички въпроси – конституционни, законови и практически правомощия, която трябва да преразгледа и види начина на функциониране и на констатиране на много органи от Висшия съдебен и нататък трябва да се прецизират, да се видят и процесуалните закони, които могат да имат отношение. Но това, уважаеми дами и господа, ще е задача на следващото правителство. Сегашното мнозинство може по този, както и по много други въпроси, да направи само едно полезно нещо, и то е да освободи пътя за друго мнозинство. Благодаря Ви. (Единични

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, позволявам си тази реплика към Вашето изказване най-малкото защото първо казахте, че виждате проблем върху контрола на главния прокурор от 20 години. Само да припомня, че столетницата – Българската социалистическа партия, и е разполагала със законодателна инициатива много години преди ГЕРБ да съществува. Това е единият нюанс, който имам към Вас като реплика. Другият е, че засегнахте Вашето предложение за възможност за съдебен контрол върху постановленията на Прокуратурата за отказ от образуване на производство. И тук не мога да не се сетя касационен съд, постъпило по Вашия законопроект, и на госпожа Корнелия Нинова, която влиза в залата, становището, което казва следното: За мен най-отчетливо е, че принципът на независимост на прокуратура и съд ще бъде нарушен, когато съд ще може да присъжда по откази на такова постановление за образуване на производство. Това за мен ще е пряко вмешателство в работата на прокуратурата от съдебната власт.

Хайде Вие сега ми кажете колко български съдии от тези някъде над 2000, които по наказателни дела са около 1000, трябва да бъдат ангажирани по разглеждането на такива откази

едно разделение на властите, когато искаме да имаме някакъв контрол, да не създаваме нова фигура. Ами Вие за мен искате създаване на изцяло нов съд, нова съдебна практика, нова структура, ново съдилище, което да разглежда такива откази. Мислите ли, че това е резонният начин?! Защо не мислите, че нашето предложение, което е изложено на Вашето внимание, е по несъстоятелно, както Вие казвате, от това, което за мен ясно нарушава независимостта на прокуратурата от съда?! Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Госпожо Александрова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, моята реплика към Вас е в няколко аспекта, и то по отношение на това, че засегнахте частта в която предлагате Вашия Наказателно-процесуален кодекс. Ще изразя само няколко становища и ако ми обясните, ще бъда доволна. На първо място, българската българската съдебна система, знаете, че не е пригодена за въвеждане на производства по съдебен контрол над отказите на образуване на досъдебното производство. Това ще доведе до задръстване на съдилищата. Бихте ли ми отговорили на този въпрос? След това, с предложението, което правите във Вашия Наказателно-процесуален кодекс, Вие отнемате функцията на прокуратурата, тоест искате съдът да изземе обвинителните функции на прокурора. На следващо място, това, което предлагате. Вие знаете, че ресурсите за труд, средства и време – не давате отговор във Вашия Законопроект откъде ще дойдат? На следващо място по този законопроект – абсолютно всички становища са отрицателни – Министерството на правосъдието, Прокуратурата на Република България, Върховен касационен съд. В заключение, бих искала да отговорите и да отбележите, че ако наистина бяхте искрени в това, което казвате, Вие много добре знаете, че за да се приеме този законопроект следва да бъде част от една задълбочена конституционна уредба. Вие много добре го знаете! В тази връзка, ако имахте желанието да го направите, Вие щяхте да подкрепите проекта на Политическа партия ГЕРБ за разглеждане на нова Конституция и свикване на Велико народно събрание. Защото това, за което говорите, е възможно само по този начин и Вие като юрист много добре го знаете! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова. Реплика – господин Попов.

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, Вие добре говорихте и говорихте абсолютни истини. Мисля, че допуснахте предвид и предходните реплики, които бяха отправени от парламентарната група на ГЕРБ към Вас. Те явно не разбират същината на това, което казахте току-що. Може би следваше да им цитирате поне бившия конституционен съдия, който е от тяхната парламентарна група – господин Георги Марков, който ясно и категорично казва следното: България няма нужда от втори главен прокурор, който да разследва първия, че трябва и трети да разследва и втория.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

за сравнително нормално. Ще Ви обясня за 26-и път, бих говорил по-бавно, но сме ограничени във времето. Проблемът с разследването на главния прокурор, както се разбра и от Конституционния съд, който Ви каза нещо, което всеки, с изключение на Вашето мнозинство и Вашия министър на правосъдието, знае, не е в юридическата невъзможност за разследване на неговата фигура, а във фактическата невъзможност това да се случи заради йерархичния закон, който дори не е толкова законово уреден, колкото съществува на практика. Дотук ясни ли сме? Така. Когато създадете някакъв друг човек, който ще следи отстрани и в най-добрия случай ще има две-три седмици в началото, докато е интересен да ходи по телевизията – това ще му е работата, нищо няма да решите. Затова ние предлагаме този модел, тази невъзможност да бъде преодоляна, когато за определени актове – добре, твърдите, че ще са прекалено много, да седнем и да видим за кои откази за образуване на производство може да се реализира този съдебен контрол. По този начин ще решите проблема там, където се намира, от една страна. От друга страна, понеже говорите за нашето предложение, ами то го има и в Становището на Венецианската комисия. Становището, за разследването на главния прокурор и го направихте в Закон, а не Ви хареса, че Венецианската комисия препоръчва да направим точно това, което ние сме предложили? Как ги четете Вие тези становища? наистина продължавате, без да се засрамите, да споменавате и онзи срамен епизод на българския парламентаризъм с Конституцията, първо, не мога да разбера какво общо има предложението на Наказателно-процесуалния кодекс с Конституцията?! И второ, да Ви кажа, че във Вашата нова Конституция по въпроса за главния прокурор нямаше една дума. Ама една думичка! Тук да продължа и да свърша с първата част на репликата на господин Иванов, който казваше, че сме видели проблем. Уважаеми господи Иванов, единственото хубаво в този законопроект е, че най-сетне се престрашихте да кажете нещо по въпроса. Това обаче, за съжаление, не е толкова Ваше постижение. Това е постижение на българските граждани, които Ви притиснаха от площада, както и международните наблюдатели, които Ви притиснаха с резолюция, но понеже насила хубост не става, резултатът са тези законопроекти. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Зарков. Продължаваме с изказвания. Госпожо Нитова.

Уважаеми колеги от ГЕРБ, нали не вярвате, че механизмът за контрол върху главния прокурор, който предлагате, ще проработи? Ами няма да проработи, защото това е правен нонсенс и политическа заблуда, че изпълнявате препоръките на Венецианската комисия относно създаване на контрол върху дейността на главния прокурор. Или пък може би пробвате кой ще се умори пръв?! Венецианската комисия и Съветът на Европа да ни дава препоръки в тази насока и Вие да предлагате несъстоятелни и неработещи решения! Защото – ще Ви цитирам само предложението, което давате в чл. 30, т. 3, ал. 1: „Прокурорът по разследването срещу главния прокурор е част от Прокуратурата на Република България.“ Това обяснява всичко. Парадокс е, че прокурорската колегия, която се ръководи от главния прокурор, само шест прокурори и следователи, които са пряко подчинени процесуално, административно и дисциплинарно на главния прокурор, могат да правят предложение за тази фигура. Това показва, че Вашето предложение изначално е опорочено. Очевидно е, че се прави с цел да се печели време, да тупате топката, или предлагате нещо, което е като предложението Ви за нова Конституция. Очаква го същия край! Няма да бъде одобрено от Венецианската комисия и отново ще се чудите, да търсите механизми, с които да заблуждавате гражданите, че наистина имате желание да създадете такъв механизъм за контрол върху главния прокурор. Припомням Ви втората алинея на чл. 126 от Конституцията, която гласи, че всички прокурори са подчинени на главния прокурор и той може да упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността им, а промените в НПК, които предлагате, изцяло противоречат на Конституцията. Тогава какво се получава – че тази фигура, която – казвам, ще бъде назначена от главния прокурор, ще трябва да контролира същия. Ами явно, че няма да проработи това, защото има механизми, с които пък главният прокурор да въздейства върху този прокурор. Ако някой прокурор реши да разследва главния прокурор – тоест този, който ще бъде избран, главният прокурор има механизми срещу неговите действия. Ще дам пример: може да командирова същия този прокурор, който работи сега в Софийска прокуратура, в прокуратурата в Силистра, в Ивайловград или където и да е. Оттам той как ще ръководи това разследване?! Може срещу същия прокурор да се образува и дисциплинарно производство. А фактът, че прокурорите гледат десетки, стотици преписки – е, какво има да се намери някаква пролука някъде?! Така че Вие сте наясно с това, което предлагате, и няма да проработи. Този механизъм ще проработи само когато се осигури лице или орган, извън системата на прокуратурата поради структурата на прокуратурата и влиянието на главния прокурор върху действията на всички прокурори, както и върху прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Благодаря. Реплики има ли? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Други изказвания?

Имате думата, госпожо Атанасова.

построените към обществото обръщения определено от групата на социалистите или на прогресивните социалисти. Може би, когато се готвихте за тези изказвания и нападки към Законопроекта, който сме внесли, не беше лошо да си припомните героинята на Нушич и едно добре структурирано мнение на водещ български юрист, а именно адвокат Доковска. Изключвам, че отскоро адвокат Доковска е адвокат по граждански дела на лидера на Вашата парламентарна група, но за да запозная и останалите колеги от пленарната зала със становището на адвокат Доковска по Вашето велико предложение за промяна в Наказателния, ще си позволя само да цитирам част от нейното становище. Сега си припомнете героинята на Нушич, която се обидила, когато я нарекли хипотенуза. Ако тя се обърне към прокурора, за което няма никаква пречка, той ще откаже да образува наказателно производство, защото липсват достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Обаче, ако дамата е много обидена, тя ще обжалва отказа на прокурора пред първоинстанционния съд, после пред въззивния. Ако ли пък съдът погрешно отмине постановлението, тя ще може да обжалва повторния отказ на прокурора в двуинстанционен порядък. В този случай, освен хипотенузата, съдът вероятно ще преценява и дали са налице нови съществени доказателства. Това накратко е обяснението на Вашето предложение, внесено, мисля, преди година – през 2019 г., по отношение на съдебния контрол при отказ от прокурора да образува вследствие на жалба от някоя дама, наречена хипотенуза например, и да започне наказателно преследване. Сега ни предлагате същото, само че по отношение на главния прокурор, и го предлагате като нещо изключително значимо за правото решение!

законодателството преди 4000 години, което пък Вие цитирахте, господин Зарков, и законите на Хамурапи. Да, преди 4000 години във Вавилон е имало 288 закона. В основата на тези закони знаете кой е бил принципът – за еквивалентност на възмездието: „Око за око, зъб за зъб.“ такова законодателство ли трябва да ни се предлага сега? Тогава, ако една сграда се срути

синът на строителя на сградата се наказва със смърт. Ако загине робът на собственика, просто строителят подарява един роб. Не вярвам, че очаквате, че ще се върнем 4000 години назад в законодателството. Напротив, предлагаме един коренно различен подход, да, за да отговорим на очакванията на българските граждани – не само на нашите европейски партньори, не само на Доклада на Европейската комисия, не само на резолюцията на Европейския парламент, основна причина за която може би е и Ваша бивша колега – не знам вече в какви отношения сте с госпожа Йончева. Предлагаме някакъв механизъм за контрол на главния прокурор. Да, Вие казахте, че е тотално некомпетентен подход и имате право на това мнение. Мисля, че единствено и само Конституционният съд може да дава становища дали тези текстове са противоконституционни, а не госпожа Нитова, както се опита да го направи от парламентарната трибуна. Бих искала да кажа и няколко думи по отношение на изказването на друг колега – бивш за Вашата парламентарна група, а именно господин Янков, който умело си служеше с предложенията за промяна в Конституцията, въпреки че и Вие, и опозиционната ДПС, и напусналите прогресивни социалисти се противопоставихте изобщо на такъв дебат. Трябва ли отново да подчертаваме, че Проектът за нова Конституция беше само началото на един процес? Този процес трябваше да завърши с вземане на решение от всички нас за провеждане на избори за Велико народно събрание парламентаристи в състава на Велико народно събрание да променят Конституцията, включително в частта „Съдебна власт“, включително по отношение на компетентността на главния прокурор и надзора върху неговите актове или по отношение на разследването при извършено евентуално престъпление от негова страна. Тогава също казах – отсъствахте от този дебат, а той беше важен: не беше важен за мнозинството, за управляващите, за ГЕРБ

не само някой да ни потупа по рамото или да ни похвали – дали от Венецианската комисия, или от Европа, че спазваме техните препоръки и становища, а заради българските граждани – и не само протестиращите, а и всички останали. Благодаря.

уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, смятам, че пропуснахте нещо много важно, което в дупликата се надявам да потвърдите и да обясните на народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ колко постъпили положителни становища има по техния законопроект и какво всъщност се подчертаваше в постъпилите становища

– втора реплика. Имате по-малко от минута Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, мисля, че Вие пропуснахте много важни неща, които трябваше да кажете от тази трибуна. Първо, че Вашата конституционна реформа катастрофира и за такива неща тук не ни говорете. Второ, Венецианската комисия много точно и ясно Ви каза какво трябва да направите с този проект за главен прокурор – просто да го хвърлите в коша. Стигнахме дотам, госпожо Атанасова, че комисарят по правосъдие към Европейската комисия иска всички наши законопроекти да минават през тях, за да кажат, че са годни. И второ, като говорите за Нушич, мисля, че Вие сте влезли в тази приказка, неговия разказ за краставицата – 90% вода. Нищо друго не чухме от Вас. Благодаря. (Единични ръкопляскания

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Ципов, от всички постъпили становища няма нито едно, което да подкрепи Законопроекта за промяна на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от народните представители от „БСП за България“ през миналата година. Всички твърдят, че според тях той ще е, освен некомпетентен, и противоконституционен. По начина на водене – господин Зарков. Ще Ви моля обаче да не засягате материята. Уважаеми господин Председател, процедурата ми е действително по начина на водене. Тъй като явно сме приключили с обсъждането на Законопроекта на ГЕРБ, който те не обсъждат, и преминахме към Законопроекта, от „БСП за България“ преди повече от година и половина, моля Законопроектът ни, който има отношение към разследване на главния прокурор и предвижда промени в Наказателно-процесуалния кодекс, да бъде раздаден на депутатите в залата, да ни дадете 30 минути, за да можем да го обясним, включително за становищата в него, защото е очевидно, че депутатите от ГЕРБ нито разбират идеята на Законопроекта, нито неговата философия!

след като този законопроект е интересен, най-накрая стана интересен на залата – радвам се за това, раздайте го и нека да го обсъдим, с време за всичките групи, за да можем да изразим нашите позиции. (Реплика от ГЕРБ: „Ние не го искаме!“) И последно, уважаеми господин Председател, радвам се, че четете становищата по нашите законопроекти – жалко, че не четете тези по Вашите. Господин Ципов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Днес за пореден път ставаме свидетели на дебат по изключително важен въпрос, в който колегите от парламентарната група на „БСП за България“ не предлагат абсолютно нищо. Нека днес да стане ясно на пленарната зала, че техният законопроект няма нищо общо с темата за отчетността и независимостта на разследването срещу главния прокурор – тема, която се обсъжда повече от няколко години! Така че, уважаеми господин Председател, няма как тези законопроекти да бъдат разглеждани в контекста на днешния дебат заедно! Повтарям, Наказателно-процесуалния кодекс във връзка със съдебния контрол върху актовете на прокуратурата, с които се отказва да се образува досъдебно наказателно производство, няма нищо общо със сега дебатирания законопроект! Нека да направя отново ретроспекция, след като я направих при представянето на Законопроекта. Темата за отчетността на главния прокурор беше тема и на конституционните промени от края на 2015 г. Нека да напомня на пленарната зала, че и тогава съвсем ясно беше посочено, че има необходимост и от промяна на Закона – това стана факт в началото на 2016 г. и оттогава прокуратурата не е йерархична структура! Твърденията, че и кариерното развитие на всеки един прокурор или следовател, и инстанционният контрол върху техните актове няма как да бъдат осъществени, уважаеми народни представители, от главния прокурор – мисля, че това стана ясно и в дебата в Комисията по правни въпроси, и в дебата в пленарната зала по Доклада, за който настояха колегите от парламентарната група на „БСП за България“ и който разглеждахме, уважаеми господин Председател, преди два месеца! Но въпреки това, днес отново водим дебат, в който не се излагат аргументи,

направете и Вие в крайна сметка поне едно предложение и нека да дебатираме по него! И това предложение да е свързано с тази тематика! Съвсем ясно заявихме, че имаме категоричната позиция, че трябва да бъде приет такъв механизъм. Съвсем ясно заявихме, че има база този проект да бъде надграден. Съвсем ясно заявихме, че ще се вслушаме във всички разумни бележки и предложения, които бъдат направени по тематиката. Именно поради тази причина, още преди разглеждането на Законопроекта в пленарната зала, дадохме ясен знак, че сме готови да преосмислим включително въпроса кой може да направи предложението до Пленума на Висшия съдебен съвет, който ще избира тази фигура, и че ще внесем предложение между първо и второ гласуване всеки един кандидат за тази длъжност да може да се самономинира. Смятаме, че това е предложение, което си заслужава да бъде обсъдено. Наистина в общественото пространство се повдига от няколко години въпросът за това как Прокурорската колегия ръководи кадровата политика. Уважаеми народни представители, Конституцията и промените в нея от 2015 г. обаче са достатъчно ясни! Сметнахме за необходимо, подготвяйки този законопроект, да се съобразим, уважаеми народни представители, и с мнението, което даде Венецианската комисия по Законопроекта на Министерския съвет от миналата година. Именно и поради тази причина преценихме, че решението за назначаване на тази фигура трябва да се вземе от Пленума на Висшия съдебен съвет, защото само така може да се гарантира независимостта на този прокурор по разследването срещу главния прокурор. В крайна сметка, като сме получили едно такова ясно становище, естествено е, че ще се съобразим с него. В заключение, уважаеми народни представители, отново искам за повторя категоричната ни позиция, че ние възнамеряваме да приемем това предложение, то да стане факт преди края на мандата на това Народно събрание,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ципов, задавам си няколко въпроса преди да вземем окончателно решение с гласуването по повод предложения законопроект, един от вносителите на който сте и Вие. Питам се дали има конкретна информация, която бихте могли да ни предоставите за европейските правни системи на представителите във Венецианската комисия, тези правни системи предвиждат ли подобна фигура? Позната ли е фигурата на наблюдаващ, надзорник или проверяващ главния прокурор в техните страни? Все ми се струва, че дължим такава информация, доколкото приемаме мнението им за изключително ценно и задължително, което не е така, по отношение на нашата страна – тогава, когато обсъждаме вътрешните закони. когато предлагаме тази процедура, която удивително наподобява процедурата по избор на главен прокурор, паралелен избор на главен прокурор, имаме ли предвид, че за избора, последният проведен, в резултат на който беше избран настоящият, нямаше втори кандидат? Понеже този избор, предложен от Вас в този законопроект, е втори поред, се задава логичният въпрос, къде беше този кандидат, който сега ще се окаже достоен като личност, като професионалист, да проверява главния прокурор? Защо той не беше конкурент на главния прокурор? Сигурни ли сме, че ще намерим такава личност? обаче, че тук навлизаме в сферата на субективизма и личностната преценка. Като юрист задавам следния въпрос и държа да получа този отговор – след като процедурата, по която ще бъде проверяван главният прокурор,

случайният подбор, на който обърнахме огромно внимание както по отношение на прокурора, така и съдията, който ще постанови съдебния акт? Не е ли много по-лесно предварително известният проверяващ да бъде манипулиран, най-общо казано, да бъде стимулиран или репресиран по начин, който да мотивира и да моделира неговия избор при евентуална наложила се проверка? (Шум и реплики.) Аз мисля, че тук сме в грубо противоречие с правните принципи, и то грубо, необяснимо противоречие!

Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Нотев – да, подготвяйки Законопроекта, направихме необходимото и аз очаквам от Министерството на правосъдието да отправят запитване и да видим къде, в кои правни системи, в кои съдебни системи има някаква подобна фигура. Нека да Ви обърна внимание обаче, уважаеми господин Нотев, че и в множество държави – членки на Съвета на Европа, като помощен орган, какъвто се явява Венецианската комисия, няма такава фигура на главния прокурор, каквато има заложена в нашето законодателство и в нашата Конституция. В крайна сметка след като един въпрос се дебатира повече от няколко години, уважаеми господин Нотев, разбира се, че трябва да се предприемат стъпки в това да се намери съответното решение. Дали сме прави, времето ще покаже. Искам да Ви обърна внимание по отношение на това как се води една процедура от Висшия съдебен съвет, която касае магистрат от независимата съдебна власт, не е работа на парламента, уважаеми господин Нотев. В заключение, нека отново за пореден път да потвърдя категоричната ни позиция, че ние трябва да работим в такава посока и да намерим правилно решение на въпроса, който се дебатира в общественото пространство от няколко години. Възнамеряваме да направим това до края на този мандат. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ципов. Други изказвания? Няма други изказвания. Прекратявам разискванията и пристъпваме към гласуване.

на целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV, № 002-02-24, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 декември 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект

за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV, № 002-02-24, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2020 г. На заседанието присъства заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева. Преди да се пристъпи към представянето на мотивите председателят на Комисията по здравеопазването доктор Даниела Дариткова обърна внимание на факта, че в комплекта документи по разглеждания законопроект има приложена Декларация за липса на конфликт на интереси и зачитане поверителността по придобиване от Комисията от името на държавите членки на ваксини срещу COVID-19, като същевременно нито в придружителното писмо, нито в мотивите е посочено тази декларация следва ли да бъде попълвана и от кого. Във връзка с това тя помоли вносителят да поясни как следва да се процедира с тази декларация от страна на Комисията по здравеопазването, съответно на Народното събрание, за да бъде спазена коректно процедурата по разглеждането и гласуването на Законопроекта. В отговор на поставения въпрос госпожа Начева уточни, че в конкретния случай не е необходимо да бъде подписвана горепосочената декларация. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Начева, която информира народните представители, че Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 („Advance Purchase Agreement“) е ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 31 юли 2020 г.

Комисията уведомява участващите държави, че възнамерява да сключи споразумение с производител от тяхно име, съдържащо задължение за придобиване на дози ваксина. В случай, че участваща държава членка не е съгласна със сключването на предварително споразумение за закупуване, съдържащо задължение за придобиване на дози ваксина или с условията на споразумението, тя има право да се откаже от участие чрез изрично уведомление до Комисията в рамките на пет работни дни. Според същия текст, ако държавите изрично не се откажат, се приема, че са съгласни със сключването на споразумението от Комисията от тяхно име и за тяхна сметка. В Министерството на здравеопазването на 8 октомври 2020 г. е получен проект

октомври 2020 г., Министерството на здравеопазването е предложило за одобрение отказ от включване в Споразумението за предварителна покупка с фармацевтичната компания Janssen Pharmaceutica. С писмо, № 99-00-792/14 октомври 2020 г., до Европейската комисия България заявява изричен отказ от включване в Споразумението за закупуване на ваксина от производителя на лекарствени продукти Janssen Pharmaceutica NV. Предвид общоевропейската визия за осигуряване на равен достъп до ваксини на гражданите на Европейския съюз на свое заседание Министерският съвет одобри протоколно решение за предприемане на действия от страна на България за осигуряване на доставки от ваксината, предлагана от фармацевтичната компания Janssen Pharmaceutica NV. Правният механизъм за получаване на дози от тази ваксина следва да бъде реализиран чрез споразумение с друга държава членка, която да заяви и да предостави на България исканите количества от ваксината на същата цена и при същите условия, които биха били постигнати при участие в Споразумението. Отчитайки несигурността относно резултатите от клиничните изпитвания за останалите кандидат ваксини, беше предложено и с Протокол № 64 от извънредното заседание на Министерския съвет на 13 ноември 2020 г.

г.) е одобрено предложеното от Министерския съвет участие на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от СОVID-19, както и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Съгласно предварителното Споразумение с Janssen Pharmaceutica е заложено разпределението на дози от ваксината за всяка държава членка да е пропорционално на база процент от населението. От държавите членки беше постигнато съгласие да бъдат предоставени за закупуване от Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия част от общото количество. След допълнителни уточнения с Европейската комисия и Кралство Швеция като координатор на процеса на разпределение на количествата между държавите членки беше постигнато съгласие относно съответното количество за България. Доставката на ваксини за Република България от производителя Janssen Pharmaceutica NV ще се реализира чрез Споразумение за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и чрез Споразумение между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси във връзка с причините Министерството на здравеопазването първоначално да изрази изричен отказ от включване в предварителното Споразумение с фармацевтичната компания Janssen Pharmaceutica NV, както и относно необходимостта от приемането на предлагания законопроект за ратифициране на Споразумението с Кралство Швеция. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 13, без против и въздържали се, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение току-що приетият на първо гласуване законопроект да бъде разгледан и подложен на второ гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 84, ал. 2, изречение второ от Правилника правя следното предложение за редакционна поправка поради допусната техническа грешка в текста на вносителя: в наименованието на Закона думите „на целите“ да се заменят

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на решение за одобряване участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства CUREVAC AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, № 002-03-17, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 декември 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект на решение за одобряване участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства CUREVAC AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, № 002-03-17, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2020 г. Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители

Съгласно Споразумението Европейската комисия предлага на държавите членки да сключи от тяхно име два вида предварителни споразумения. Първият дава право за придобиване на дози ваксини, съгласно чл. 3 от Споразумението, задължение за придобиване на дози ваксини, съгласно чл. 4 от Споразумението. Към момента има едно предложено споразумение, даващо право за придобиване на ваксини, а всички останали споразумения обвързват държавите членки със задължение да придобият заложените количества ваксини, определени на база процент от населението. Споразумението предвижда авансово финансиране за фармацевтичните компании, които инвестират в производствен капацитет преди получаване на разрешение за употреба за ваксини за COVID-19, което e за сметка на бюджета на Европейския съюз чрез Инструмента за спешна подкрепа (ESI). Споразумението е предвидена възможност при изчерпване на бюджета на ESI, но при интерес от определени държави за сключване на допълнителни предварителни споразумения с производител, бюджетът на ESI да бъде допълнен чрез доброволни вноски от държавите, които имат интерес от сключване на споразуменията. Към момента Европейската комисия вече провежда преговори с общо седем компании, от които има три сключени споразумения с AstraZeneca, Sanofi и Janssen Pharmaceutica NV и предстои сключване на четвърто с Pfizer Inc. и BioNTech. Ваксините са разпределени в 3 основни категории аденовирусни, антигенни (Spike protein) и РНК ваксини. Аденовирусни ваксини се разработват от компаниите AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, антигенни ваксини се разработват от компаниите Novavax и Sanofi Pasteur, РНК ваксини се разработват от компаниите CureVac, BioNTech и Moderna. Разработваните от фармацевтичните компании ваксини са в различна фаза от провеждане на клинични изпитвания и се очаква да получат разрешение за употреба по различно време. При наличие на положително становище от Европейската агенция по лекарствата ще може да се издаде разрешение за употреба по централизирана процедура, като се очаква то да бъде издадено под условие в съответствие с европейското законодателство в областта на лекарствените продукти. Доставката на всички ваксини ще бъде възможна след получаване на разрешение за употреба, като Европейската комисия разполага с прогнозна информация за планираните възможности за одобрение и етапите за доставка на ваксините. Отчитайки гореописаната несигурност в получаването на разрешение за употреба за всяка от изброените ваксини от предлаганото от Европейската комисия портфолио, Европейската комисия активно защитава тезата за обезпечаване от страна на всяка държава членка на количества ваксини от всеки всеки един от посочените производители. Единното европейско портфолио от ваксини следва да обезпечи достигането на сигурни и ефективни ваксини до всички граждани на Европейския съюз. портфолио за ваксини от всички държави членки на Съюза и декларирането на солидарност в усилията за излизане от кризата с COVID-19 e основна задача на държавите членки в условията на безпрецедентна пандемична криза. Широкото общоевропейско портфолио ще гарантира сигурен достъп на европейските граждани до ваксина за COVID-19. Въз основа на Споразумението за предварителна покупка Европейската комисия възлага на изпълнителя да се ангажира да произведе и да достави приоритетно определени количества дози от ваксините, които ще бъдат поръчани от участващите държави членки, на цена и при условия, включително срок, договорени съгласно Споразумението. С Решение № 841 на Министерския съвет от 2020 г. се направи предложение до Народното събрание за одобряване участието на сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от СОVID-19 и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV. Предложението на Министерския съвет е одобрено с решение на Народното събрание от 3 декември 2020 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) Аналогично на горепосочената процедура следва Народното събрание да одобри и участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac и Moderna предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от СОVID-19. трябва да се съхранява при минус 60° C, а тази на Moderna между минус 25° С до минус 15° C, поради което ще e необходимо осигуряването на допълнителни минусови хладилни съоръжения с температурен мониторинг както на национално ниво, така и в регионалните здравни инспекции, тъй като температурата на съхранение е различна, което прави невъзможно използването на едни и същи хладилни съоръжения. Във връзка с продължаващите клинични изпитвания и липсата на разрешение за употреба, към настоящия момент включването на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от СОVID-19 допълнително ще гарантира сигурен достъп на българските граждани до ваксина за COVID-19. Предварителните споразумения предвиждат възможност при определени условия участващите държави да дарят, както и да препродадат количества ваксини на други държави или публични институции със съгласието на изпълнителя. Препродажбата следва да е на цената, която е платена за ваксината. Ако се извърши препродажба, на която и да е трета държава, участващата държава, която препродава дози, има задължение да възстанови на Европейската комисия авансовото плащане за доза, платена от Комисията на изпълнителя. В хода на дискусията председателят на Комисията по здравеопазването доктор Даниела Дариткова направи предложения за редакционни поправки, с които се цели прецизиране на текста на Проекта на решение, както и да се посочат правното и фактическото основание за приемането му, а именно чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят

да се добави „на“ и думата „лекарства“ да се замени с „лекарствени продукти“, а в текста на решението след думата „одобрява“ да се добави „предложеното от Министерския съвет“, думата „участието“ да се замени с „участие“ и думата „лекарства“ да се замени с „лекарствени продукти“. Народните представители единодушно подкрепиха предложените редакционни поправки, които следва да бъдат отразени в текста на разглеждания проект на решение. Въз основа на извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 12, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването подкрепя по принцип Проект

внесен от Министерския съвет на 17 декември 2020 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение с редакционните поправки, приети от Комисията, както следва: „Проект! РЕШЕНИЕ за одобряване на участието на Република България сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19

Благодаря, госпожо Дариткова. Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта на решение, който току-що госпожа Дариткова прочете, заедно с редакционните поправки, които са направили по време на заседание на Комисията. Господин Кърчев?

Заповядайте, господин Веселинов, да ни запознаете с Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.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

и ограничения, които ще имат критични последици за икономиката на страната, увеличаване на безработицата, увеличаване на дълговете на хората, намаляване на техните доходи и респективно качеството на живот. В тази тежка ситуация по отношение на бизнеса и хората има нужда от целенасочена реална законодателна държавна подкрепа. С предложената промяна се дава възможност по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна да се намали размерът или да се освободят от плащане на вноските за наем и за ползване на имоти – държавна или общинска собственост, физическите и юридическите лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в тези имоти вследствие на ограниченията и мерките по време на пандемията. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от изготвянето и приемането на Законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното

Госпожо Савеклиева, заповядайте да ни запознаете с Доклада по Вашия законопроект. Докладът е на Комисията по икономическа политика и туризъм.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

Законопроектът бе представен от народния представител Даниела Савеклиева. Според вносителя целта на предложения законопроект е засегнатите от заповедите на министъра на здравеопазването затворени отделни бизнеси предвид ковид кризата да могат да се възползват максимално широко от предоставената държавна помощ, така че да се запазят работни места и да се предотвратят фалити. Предвижда се в процедурата на подбор на проектните предложения да участват и да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ и на фирми, които имат наложени наказания по Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В последвалата дискусия несъгласие със Законопроекта изразиха Румен Гечев, Жельо Бойчев, Адлен Шевкед и Валери Симеонов. Основният им мотив беше, че не следва да се поощряват нередовни бизнеси и те да се изравняват с тези, които са били коректни към работниците си и към държавата. Народният представител Петър Кънев коментира, че твърде често че твърде често нарушенията, констатирани от Главна инспекция по труда, са във връзка с администрирането на правила и процедури, работна обстановка и други подобни, заради което бизнесът не следва да се лишава от подкрепа. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 9 гласа, „въздържал се“ – 9 и „против“ – 2, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: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

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване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

и за преодоляване на последиците, № 054-01-118, внесен от Даниела Савеклиева на 16 декември 2020 г. Това също е Доклад на първо четене. Моля, режим на гласуване. Господин Кърчев?

Квесторите, моля, поканете народните представители в залата.

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника на Народното събрание правя предложение

Благодаря, господин Веселинов. Моля, режим на гласуване по така направената процедура – двата законопроекта да минат на второ четене днес, тъй като няма и предложения. Господин

По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост,

които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка. (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.“ Заключителни разпоредби „§ 2. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“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

и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2,

(11) Обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия при участие в процедура за подбор на проектни предложения и сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да се посочат от кандидата и във Формуляра за кандидатстване към проектното му предложение.“ 2. Досегашната ал. 10 става ал. 12. Заключителна разпоредба „§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Предложението е прието. Заповядайте, господин Проданов, за процедура